Hvala vam

zaključujem raspravu. Glasat ćemo kada se steknu uvjeti. I sada prelazimo na posljednju točku današnjeg dnevnog reda koja međutim je dosta kompleksna. Poštovane zastupnice i zastupnici ako me slušate bit će još bolje, ako me slušate bit ću još kraći. Može? Dobro. Na početku današnjeg dana prihvatili smo prijedlog Odbora za financije i državni proračun da o sljedećim točkama provedemo objedinjenu raspravu, to su ova tri zakona: - Konačni prijedlog Zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja, drugo čitanje, P.Z.E. br. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju, drugo čitanje, P.Z.E. br. 545; - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju,

a u vezi s čl. 190. Poslovnika HS-a. Prigodom rasprave znači primjenjuju se odredbe koje se tiču drugog čitanja. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i za financije i državni proračun. Vlada je podnijela amandmane na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju i na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju. kreditiranju. Kažu da da moram reći koji na temelju čl. 202. poslovnika postaju sastavni dio konačnog prijedloga ova dva zakona, pa zato ga pročitajte, pročitajte ova dva amandmana jer su temeljni dio ovoga sastavni dio ovoga temeljnog zakona, ovih temeljnih zakona. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Gospodin Davor Zoričić državni tajnik tajnik u Ministarstvu financija je s nama. Želi li uzeti riječ? Da, izvolite. …/Upadica se Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane zastupnice, poštovani zastupnici. Danas se pred vama nalazi paket od tri zakona kojima se uređuje rad tzv. agencija koje su specijalizirane za otkup i naplatu potraživanja i kojim se uvodi obveza nuđenja mjera za olakšavanje otplate kredita svim potrošačima koji imaju poteškoća u plaćanju. Konkretno, radi se o izmjeni dva postojeća zakona odnosno Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju i Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju te o posve novom zakonodavnom prijedlogu odnosno Konačnom prijedlogu Zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja. Kao što sam već spomenuo i u prvom čitanju predloženi zakoni predstavljaju usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s Direktivom EU parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2021. o pružateljima usluge servisiranja kredita i kupcima kredita te izmjeni Direktiva 2008/48/EZ i 2014/17 EU. Ova direktiva rezultat je opsežne rasprave na razini EU, a direktivu države članice imaju obvezu prenijeti u nacionalne pravne sustave do 29. prosinca 2023.. S obzirom da je od izuzetne važnosti kontekst donošenja spomenute direktive ponovno će i u ovom drugom čitanju još jednom istaknuti razloge koji upućuju na isto. Naime, na razini EU jasno je postavljen cilj za smanjenje postojećih razina neprihodonosnih kredita, općenito govoreći kredit postaje neprihodonosan ako dužnik više od 90 dana nije plati ugovorene rate. Radi se tek o jednom od kriterija utvrđivanja nepihodonosnog kredita. Kriterij neprihodujeće izloženosti proizlaze iz Uredbe EU br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva. Prodaja neprihodnosnih kredita moguća je zainteresiranim kupcima kako bi banke svoje bilance održale kvalitetnima, a osim toga osluškivanjem javnosti analizirajuće postupanje u praksi utvrđeno je da tzv. agencije za naplatu potraživanja u pojedinim slučajevima nisu postupale profesionalno prema dužnicima. Sve navedeno rezultiralo je pokretanjem inicijative u EU za reguliranjem postupanja i međusobnih odnosa sudionika pravnog posla, kupoprodaje kreditnih zaduženja, a prvenstveno za uređenjem postupanja pružatelja usluge servisiranja kredita i kupaca kredita. Direktiva postavlja zahtjev za tzv. licenciranjem pružatelja usluga servisiranja kredita kao i uspostavu nadzora nad kupcima kredita, pružateljima usluga servisiranja kredita i izvoditeljima usluge servisiranja kredita. Nadalje, uređuje i prekograničnu suradnju nadležnih nadzornih tijela kao i prekogranično djelovanje aktera postupka kupoprodaje ugovora o neprihodnosnim kreditima. U RH rad tzv. agencija za naplatu potraživanja nije bio reguliran posebnim zakonom, međutim isto ne znači da su radile bez ikakve zakonske regulacije. Tzv. agencije za naplatu potraživanja danas posluju kao trgovačka društva kao dok je prodaja, ustup i naplata potraživanja omogućena važećim zakonima. Uređeno je odstupanje tražbina tzv. cesija, zaštita osobnih podataka, zatim jasno je utvrđena obveza nedovođenja dužnika u nepovoljniji položaj kao i odgovornost ustupitelja i stjecatelja u slučaj dovođenja dužnika u nepovoljniji položaj te je uređena odgovornost kreditne institucije ako postupi protivno odredbama o kupoprodaji plasmana. Konačnim prijedlogom Zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja bolje će se urediti rad tzv. agencija za naplatu potraživanja ako je ugovorom o cesiji preuzimaju kreditna potraživanja od banaka, ali i druga potraživanja od vjerovnika kao što su teleoperateri, komunalna društva i drugo. Ugovorom o cesiji vjerovnici im ustupaju svoja potraživanja, te na njih prenose sporedna prava koja su dotada imali prema dužnika, kao što su pravo prvenstva naplate, hipoteka, založno pravo, pravo iz ugovora s jamcem, pravo na kamate, ugovornu kaznu i Ovaj konačni prijedlog koji se danas nalazi pred vama proširio je obuhvat primjene izvan okvira direktive. Naime, direktiva obuhvaća postupanje prema dužnicima samo s osnove kreditnih zaduženosti, dok je Konačnim prijedlogom zakona uređeno postupanje subjekata i u slučaju kupoprodaje drugih potraživanja odnosno onih potraživanja koja su različita od osnove kreditnog zaduženja. Kako to Konačni prijedlog zakona definira drugo potraživanje je svako dospjelo potraživanje koje prema dužniku ima vjerovnik i koje je vjerovnik pokušao, ali nije uspio naplatiti. Od takvih drugih potraživanja izuzeta su ona potraživanja koja bi bila prihod Državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. Na ovaj način Vlada RH odlučila je odlučila je regulirati međusobne odnose i postupanja prema dužnicima po osnovi bilo koje vrste zaduženja. Naposljetku, direktivom je izmijenjena i Direktiva o ugovorima o potrošačkim kreditima koje se odnose na stambene nekretnine, koja je u našem zakonodavstvu prenesena u Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju, te Direktiva o potrošačkim kreditima koja je prenesena u Zakon o potrošačkom kreditiranju. Naime, iako direktiva primarno uređuje servisere i kupce kredita, na razini EU je utvrđeno kako je potrebno izmijeniti i ove dvije navedene direktive kako bi se omogućilo da potrošač, korisnik stambenog ili nenamjenskog kredita prije izmjene uvjeta ugovora o kreditu dobije sve bitne informacije o samim izmjenama, te kako bi se uvelo razumno restrukturiranje kredita prije eventualnog pokretanja ovršnog postupka. Kada se govori o iznosima sveukupno je na tržištu RH od 2015. do 2022.g. prodano otprilike 4,2 milijarde eura potraživanja kreditnih institucija u bruto knjigovodstvenom iznosu. Oko 70% tog iznosa čine krediti nefinancijskih društava, oko 28% krediti kućanstava, a oko 3% krediti ostalih sektora. Većina tržišta kupoprodaje i servisiranja potraživanja u RH odnosi se na kupoprodaju i servisiranje potraživanja od neprihodonosnih kredita. U neprihodonosnim kreditima kućanstava u 2022. većinu dakle 64% čine gotovinski nenamjenski krediti, stambeni krediti čine 29%, a najmanji udio imaju prekoračenja po transakcijskim računima u iznosu od 7%. S druge strane udio neprihodonosnih kredita u ukupnim kreditima na kraju trećeg tromjesečja 2023. pao je na 2,7%. Neprihodonosni krediti su se najviše smanjili u portfelju kredita nefinancijskim društvima u kojemu se udio neprihodonosnih kredita smanjio sa 6,4% na 5,1%. Pad iznosa neprihodonosnih kredita zabilježen je u portfelju kredita kućanstvima u kojemu se udio neprihodonosnih kredita smanjio s 5% na 4,4% kredita u tom sektoru. Najveći dio neprihodonosnih kredita zabilježen je u 2015.g. kada je iznosio 17,34%. Dakle iako je trenutno udio neprihodonosnih kredita najniži otkada se prati, njihova kupoprodaja je moguća, te su u tom smislu pripremljena kvalitetna zakonska rješenja. Prije nego što predstavim Konačni prijedlog Zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja iznijet ću najvažnije novosti koje donose dva izmijenjena zakona koja uređuju potrošačko kreditiranje i stambeno potrošačko kreditiranje, a dovest će do povećanja zaštite potrošača u fazi kada do pokretanja ovršnog postupka ili prodaje potraživanja još nije došlo. Drugim riječima, cilj je da zbog uvođenja mjera do pokretanja ovršnog postupka ili prodaje potraživanja niti ne dođe. Iako je riječ o dvama različitim zakonima ključne izmjene i dopune su suštinski iste, te ću ih predstaviti zajedno. U prvom dijelu dopunjavaju se konačni prijedlozi oba zakona, te se uvodi obveza kreditnoj instituciji i drugim vjerovnicima da prije izmjene uvjeta ugovora o kreditu potrošaču pravodobno dostave jasan i sveobuhvatan popis svih izmjena, rokova za njihovu provedbu, te naziv i adresu tijela kojem potrošač može uputiti pritužbu odnosno prigovor, a sve s ciljem da potrošač pravodobno dobije informacije o predloženim izmjenama ugovora o kreditu. Drugi dio dopuna odnosi se na obvezu kreditnoj instituciji da uspostavi procese koji će omogućiti rano prepoznavanje potrošača s mogućim poteškoćama u plaćanju. Kreditna institucija dužna je organizirati funkciju za praćenje i postupanje s kreditima potrošača koji imaju poteškoće u plaćanju i imenovati osobu koja će povjeriti praćenje i postupanje s kreditima potrošača koji imaju poteškoća u plaćanju, internim aktom odredit kriterije za što ranije prepoznavanje takvih kredita potrošača, te uspostaviti i redovito ažurirati politike i procedure za učinkovito postupanje s takvim kreditima. Također dužna je potrošača koji ima poteškoća u plaćanju pisanim putem informirati o aktivnostima koje namjerava poduzeti ili je poduzela u svrhu naplate, te predložiti mjere za olakšanje otplate ugovora o kreditu. U važećoj odluci o dodatnim kriterijima za procjenu kreditne sposobnosti potrošača, te provođenju postupka naplate dospjelih nenaplaćenih obveza i dobrovoljne namjere koje je donijela HNB već je ostvaren određeni standard u pogledu zaštite potrošača korisnika stambenih potrošačkih kredita koji su imali poteškoća u plaćanju, a isti je sada preuzet u Konačnom prijedlogu izmjena i dopuna oba zakona, te dodatno proširen, a propisane su i prekršajne odredbe koje nije moguće propisivati u podzakonskom aktu. Tako konačni prijedlozi oba zakona sadrže mjere za olakšavanje otplate kredita koje su kreditna institucija i svi ostali vjerovnici dužni ponuditi potrošaču. Na taj način u područje potrošačkog kreditiranja uvedene su sve navedene mjere za olakšavanje otplate kredita dok su u području stambenog potrošačkog kreditiranja već postojeće mjere dopunjene. Navedene mjere kreditne institucije i drugi vjerovnici će prema Konačnom prijedlogu oba zakona biti dužne ponuditi potrošaču ne samo prije pokretanja ovršnog postupka, kako je propisano Direktivom EU koje se prenose u hrvatsko zakonodavstvo, nego i prije prodaje potraživanja po kreditu. U pogledu razlika između rješenja koja se predlažu Konačnim prijedlogom zakona u odnosu na rješenja iz prijedloga zakona odnosno razlika između prvog i drugog čitanja istaknuo bih ona najvažnija. U konačnim prijedlozima oba zakona precizirano je da kreditna institucija potrošača koji ima poteškoća u plaćanju ne smije teretiti ni za kakve naknade koje proizlaze iz neispunjenja obveza iz ugovora o kreditu radi otklanjanja moguće nejasnoće. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju dopunjen je tako da je izrijekom navedeno da se mjere za olakšavanje otplate kredita ne primjenjuju na ugovore o kreditu u obliku dopuštenog prekoračenja po računu jer je navedena materija već uređena u čl. 12. st. 5. Zakona o potrošačkom kreditiranju te je propisano da je vjerovnik dužan omogućiti potrošaču bez njegova zahtjeva i bez dopunskog troška otplatu iznosa za koje je prethodno dopušteno prekoračenje umanjeno ili iznosa ukinutog prethodnog dopuštenog prekoračenja u 12 mjesečnih obroka. I posljednje, promijenjene su oba konačna prijedloga zakona odredbe o stupanju na snagu te je uređeno da će prekršajne odredbe stupiti na snagu po isteku 90 dana u kojem roku kreditne institucije trebaju uskladiti poslovanje s odredbama oba konačna prijedloga zakona. Konačni prijedlog Zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja sadrži 3 bitna elementa. Pod 1, uvjete licenciranja pružatelja usluge servisiranja kredita, pod 2, pravila ponašanja subjekata koji se bave otkupom i naplatom otkupljenih potraživanja 3, nadzor nad radom subjekata koji se bave djelatnošću otkupa i servisiranja potraživanja. Pravila ponašanja subjekata koji se bave otkupom i naplatom otkupljenih potraživanja usko su povezana sa samom zaštitom prava potrošača. Prvenstveno, a kao što smo već ranije napomenuli, u općem dijelu konačnog prijedloga zakona uređena su načela kojih se moraju pridržavati svi subjekti koji se bave kupoprodajom i serviranjem potraživanja prema dužnicima, odnosno kako oni koji se bave kupoprodajom neprihodonosnih kredita, tako i oni koji se bave kupoprodajom drugih potraživanja. To su načelo ravnopravnosti, načelo poštenog i profesionalnog postupanja prema potrošaču, kao i načelo zabrane nepoštene poslovne prakse i neprimjerene komunikacije s potrošačem i drugima. Načela su usklađena s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. U javnosti su iznijeti pojedini slučajevi postupanja poslovanja nekih od subjekata koji se bave servisiranjem potraživanja, stoga smo smatrali da je od izuzetne važnosti bilo i u ovom konačnom prijedlogu zakona raspisati osnovna načela kojih su se isti dužni pridržavati. U slučaju povrede navedenih načela, konačni prijedlogom zakona predviđene su prekršajne odredbe u vidu novčanih kazni u rasponu od 5 tisuća do 70 tisuća eura za pravnu osobu, odnosno u rasponu od 500 do 6,5 tisuća eura za odgovornu osobu pravne osobe. Također, u općem dijelu zakona predviđena je i odredba koja se odnosi na zaštitu osobnih podataka u vidu naglašavanja potrebe da se obrada osobnih podataka provodi u skladu s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. g. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, tzv. Opća uredba o zaštiti podataka. Uočeno je da u pojedinim slučajevima dužnici nemaju informacije u vezi dugovanja koja od njih potražuje tzv. agencije za naplatu potraživanja, a često se događa da dužnici niti ne znaju u kojem trenutku je njihovo potraživanje prešlo na kupca potraživanja. Postojeće zakonodavstvo ne uređuju obvezu vjerovnika da dužnika obavijesti o namjeri kupoprodaje, stoga ovaj konačni prijedlog zakona uvodi novinu u hrvatsko zakonodavstvo uvođenjem obveze vjerovnika da obavijesti dužnika o namjeri kupoprodaje ali jednako tako, vodi se i obveza novog kupca da dostavi obavijest dužniku o izvršenoj kupoprodaji. Obveza obavještavanja dužnika uvedena je zbog nužne potrebe da dužnik u svakom trenutku zna tko mu je vjerovnik te prema kome je dužan izvršiti obvezu naplate svojeg dugovanja. Uz obvezu notifikaciju o namjeri kupoprodaje potraživanja kreditna institucija ili bilo koji drugi vjerovnik, dužan je dužniku dostaviti i strukturu duga koja obuhvaća podatke o ugovoru iz kojeg proizlazi tražbina, iznos glavnice, datum dospijeća, obračunsko razdoblje kamata s naznakom iznosa kamatne stope, kao i osnovu, iznos pojedine stavke troška i druge naknade. Uz sve nabrojano, u obavijesti će se navesti namjeravani datum kupoprodaje, a koje ne može biti kraće od 30 dana od slanja obavijesti dužniku. Nakon izvršene kupoprodaje, a svakako prije naplate duga, ali uvijek kada to sam dužnik zatraži, kupac kredita ili drugog potraživanja, odnosno osoba koju je isti angažirao za poslove servisiranja potraživanja, dužan je u strukturu duga dužnika obavijestiti i između ostaloga, o datumu kupoprodaje potraživanja, je li sklopljen ugovor sa serviserom potraživanja, o kontakt točki na kojoj dužnik u svakom trenutku može dobiti informaciju o stanju dugovanja te o načinu izjavljivanja prigovora na postupanje servisera potraživanja, kao i ostale relevantne informacije. Važno je za napomenuti da je konačnim prijedlogom zakona određeno da dužnik ne može snositi nikakve druge troškove, poput, primjerice, poštarine, troškove izrade obavijesti i slično, izuzev dugovanja koje proizlazi iz same strukture duga. Iako Direktiva ne propisuje način komunikacije s dužnikom, Vlada RH smatra da se radi o važnom segmentu predloženog akta te da bez propisivanja načina komunikacije sudionika u procesu naplate potraživanja s dužnikom, ovaj konačni prijedlog zakona ne bi bio ni cjelovit niti svrsishovit. Uređen je način i vrijeme komunikacije, subjekti koji se bave servisiranjem potraživanja mogu s dužnikom komunicirati ugovorenim putem komunikacije, kao i na drugi prijavljeni način komunikacije. Znači oblikom komunikacije koju je prethodno odobrio dužnik. Kupcu i serviseru potraživanja dopušteno je komunicirati s dužnikom jednom mjesečno i to u vremenu između sati ujutro i 8 sati navečer tijekom radnih dana koji su definirani kao svaki dan osim subote, nedjelje i dana koji je određen kao neradni dan. Posebice je zabranjeno kontaktirati dužnika na radnom mjestu ili kontaktirati dužnikova poslodavca, osim u slučaju izričitog dopuštenja dužnika. Jednako tako, zabranjeno je posjećivati dužnika u njegovu domu bez njegovog izričitog pristanka. U slučaju povreda ovih odredaba, predviđene su novčane kazne, kako za pravnu osobu, tako i za odgovorne osobe u pravnoj osobi. Nadalje, konačnim prijedlogom zakona zaštita dužnika predviđena je i institutom prigovora, odnosno pritužbe. Ukoliko dužnik smatra da mu je povrijeđeno određeno pravo utvrđeno ovim konačnim prijedlogom zakona, može svoj prigovor podnijeti kupcu ili subjektu koji vrši poslove servisiranja potraživanja odnosno podnijeti pritužbu HNB-u ili financijskog inspektoratu. Ovakvim uređenjem podnošenja prigovora odnosno pritužbi, dužnik koji je na dispoziciji podnijeti prigovor kupcu ili subjektima koji vrše poslove servisiranja potraživanja ili podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu ili podnijeti i prigovor i pritužbu ukoliko smatra da će isto biti učinkovitije. Nadzor nad subjektima u okviru ovog konačnog prijedloga zakona vrše HNB i financijski inspektorat. HNB vrši nadzor nad subjektima u dijelu potraživanja s osnove ugovora o neprihodonosnom kreditu dok financijski inspektorat vrši nadzor nad subjektima u dijelu koji se odnosi na druga potraživanja. U slučaju utvrđenja potvrde zakonskih odredbi pokrenut će se prekršajni postupak. HNB se postavlja za jedinstvenu točku komunikacije prema nadležnim tijelima drugih država članica. Pravna osoba koja želi pružati usluge servisiranja potraživanja s osnove neprihodonosnog ugovora o kreditu, dužna je prije početka obavljanja ovih poslova ishoditi odobrenje za rad od HNB. Naglašavamo Naglašavamo da je konačnim prijedlogom zakona izričito propisano da u slučaju kada je dužnik potrošač, poslove servisiranja potraživanja može vršiti isključivo licencirani pružatelj usluge servisiranja kredita. servisiranja kredita. HNB će odobrenje za rad izdati podnositelju zahtjeva samo u slučaju ispunjenja zakonom propisanih uvjeta. Između ostalih uvjeta koje je zainteresirani subjekt dužan zadovoljiti, potrebno je dokazati da članovi upravljačkog i ili nadzornog tijela imaju dobar ugled i odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo. Konačnim prijedlogom zakona predviđeni su i razlozi za ukidanje odobrenja za rad kao i prestanak važenja odobrenja za rad. U odnosu na stupanje konačnog prijedloga zakona na snagu, određeno je da isti stupa na snagu 8. dana od dana objave u Narodnim novinama ali je sukladno odredbama direktive ostavljen rok zainteresiranim pravnim osobama koje žele vršiti poslove pružanja usluge servisiranja kredita da usklade svoje poslovanje sa zakonskim zahtjevima. Odredbe konačnog prijedloga zakona će se od dana stupanja na snagu odnositi na sve postupka servisiranja potraživanja koji su u tijeku u trenutku stupanja zakona na snagu. U odnosu na razlike između rješenja koja se predlažu konačnim prijedlogom zakona u odnosu na rješenja iz prijedloga zakona odnosno kao razlike između prvog i drugog čitanja, istaknut ćemo ona najvažnija. Najveći broj razlika se odnosi na nomotehnička rješenja. U odnosu na ostale razlike moguće je istaknuti slijedeće. Prihvaćene su izmjene Odbora za zakonodavstvo osim u dijelu koji se odnosi na prijenos direktive, a isto se odnosi na način računanja rokova. Zatim u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uređuje se poštivanje relevantnih sigurnosnih zahtjeva prilikom obrade osobnih podataka. Također uređena je dostava obavijesti nakon izvršene kupoprodaje na način da se ista vrši prvenstveno ugovorenim načinom komunikacija, u slučaju da nije bio ugovoren način komunikacija tada se obavijest dostavlja preporučenom pošiljkom odnosno elektroničkom poštom uz prethodnu suglasnost dužnika. Nadalje, u odnosu na način vršenja komunikacije s dužnikom, uređeno je da je dopušteno komunicirati s dužnikom na način koji je ugovoren po pojedinom ugovoru o potraživanju, uključujući i drugi prijavljeni način komunikacije, odnosno dopušten je onaj oblik komunikacije na koji je dužnik prethodno dao svoj pristanak. Osim toga, detaljnije je definirana struktura duga tako da ista osim glavnice, kamata i drugih naknada sada sadrži podatke o ugovoru u svezi potraživanja iz kojeg proizlazi tražbina. Datum dospijeća glavnice obračunsko razdoblje kamata s naznakom iznosa kamatne stope, osnovu i iznos pojedine stavke troška kao i druge naknade. Na posljetku dodane su nove prekršajne odredbe vezane za povredu, 1. načela ravnopravnosti te načela poštenog i profesionalnog postupanja, pod 2. u svezi obavještavanja HNB-a tijekom postupka izdavanja odobrenja za rad, odredbi o primanju i držanju sredstava pružatelja usluge servisiranja drugog potraživanja, pod 4. odredbi o odnosima kupca drugog potraživanja i pružatelja usluga servisiranja drugog potraživanja, pod 5. odredbi o vođenju i čuvanju dokumentacije pružatelja usluga servisiranja drugog potraživanja i na posljetku odredbi o usklađivanju s odredbama ovog konačnog prijedloga zakona. Zaključno, a kako je prethodno i pojašnjeno ovi konačni prijedlozi zakona osim što prenose pravnu stečevinu u ovom području predstavljaju sveobuhvatno i svrhovito kvalitetno uređenje pružatelja usluga servisiranja potraživanja i kupaca potraživanja s naglaskom na njihov nadzor uz uvođenje jasnih pravila postupanja prema dužnicima prije kupoprodaje, a posebice nakon kupoprodaje potraživanja, što će u konačnici pridonijeti, kako zaštiti položaja vjerovnika tako i dužnika. Zahvaljujem uvaženim zastupnicama i zastupnicima na pozornosti. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala vam lijepa gospodine državni tajniče. Gospodin Lalovac, prva replika. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče molim vas samo podatak, koliko trenutno ima agencija za naplatu potraživanja trenutno u RH, odnosno na koliko će se njih primjenjivati ovaj sad zakon kad ga donesemo za nekoliko dana i koji to obuhvat je građana, jel, koji će obuhvatit sad ovim zakonom gdje će se regulirati svi ovi odnosi. Znači koliki broj građana očekuje primjenu ovog zakona i koliki je broj agencija. Hvala lijepo. **Radin, U ovom trenutku posluje oko 20-ak agencija koje se bave naplatom potraživanja, a ovaj će se zakon primijeniti na postojeće ali i na potencijalne nove koje se mogu osnovati. Trenutno nemam na žalost podatak koliki je točno obuhvat građana. Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovani državni tajniče i sami ste rekli dakle da ovim izmjenama zakonima se donosi obveza ponude mjera za olakšavanje otplate duga dužnika. Isto tako i mjere za bolju zaštitu dužnika ne samo nakon nego i prije same kupoprodaje. Ali možda ono što smo vidjeli do sada da je itekako izazivalo probleme kod dužnika to je na neki način maltretiranje od strane agencija, gdje su oni nemilosrdno ne samo njih nego i članove obitelji i rodbinu i susjede, telefonskim pozivima pa čak i dolascima dakle opterećivali i remetili njihovu privatnost i ono što je bitno da ovim izmjenama dakle od sada će se moći dakle samo jednom mjesečno kontaktirati i samo dužnika, da li telefonskim ili pisanim putem i dužnici će moć osim agenciji za zaštitu osobnih podataka do sada, sada se moći obratiti i financijskim inspektorima

trenutno se ovim propisima, kako smo predvidjeli, moći će se kontaktirati isključivo dužnika jednom mjesečno u vremenu koje je propisano i na način koje je uobičajeno ugovoreno, a dužnici će moći podnijeti, kako prigovor samom serviseru ili kupcu, tako i pritužbu nadzornim tijelima.

agencija tu. Moje pitanje odnosno mislim da znam odgovor, 0 građana će biti obuhvaćeno ovim zakonom i što će se dogoditi sa agencijama koje se ne pretvore u davatelja uslugu kupnje potraživanja i što će biti sa građanima koji su trenutno, ajmo reći, u njihovim capama, odnosno koji se bave njihovim kreditima? **Radin, Dakle one agencije koje ne dobiju licencu, neće moći nastaviti pružati svoju uslugu, a njihov portfelj morat će biti prodan agencijama koje će imati licencu i koje će moći nastaviti dalje pružati uslugu. Piše u zakonu, piše. Znači jednostavno, ako netko nema više licencu, onda ne može, ne može dalje funkcionirati, a prijelazne i završne odredbe jasno to komuniciraju. Što se tiče vašeg prvog dijela pitanja, dakle trenutno postoje građani na koje će se ovaj zakonski okvir moći primijeniti. **Radin, Furio Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicama. Već do sada prije donošenja ovih zakona i ovih izmjena zapravo potrošački odnosno krediti koji su bili namijenjeni za stambeni krediti, tada su, do tada su banke morale potrošačima, klijentima način rješavanja duga i otplate, međutim, sada sa ovim izmjenama zakona, sve to se odnosi i na ostale potrošače i potrošačko kreditiranje, što do sada nije bila obveza. Mislim da je to jako dobro i da sa svim ovim izmjenama i amandmanima koji su ugrađeni,

na obje vrste kredita, kao što ste rekli. Postoji obveza postupanja takvog, ne samo prije kupoprodaje, nego i prije pokretanja ovrhe, a kao što ste spomenuli i amandmane koje je Vlada uputila, dakle i prije aktivacije bilo kakvih instrumenata za osiguranje naplate. Davor (DP)** Hvala lijepo. Poštovani g. državni tajniče. Teško je pisati zakone. Vidimo ovdje čl. 59 st. 3 koji precizira da se dužnika ne smije kontaktirati više od jednom tijekom istog mjeseca, osim u slučajevima da, nazovimo ju agencija radi lakšeg sporazumijevanja, kontaktira dužnika sa obvezujućom ponudom odnosno nagodbom kojom se nudi ili umanjenje i uglavnom, što u ovoj odredbi ustvari ništa ne sprječava agenciju da kontaktira dužnika svaki dan i da doslovno promijeni nagodbu za 6 centi. Dakle oni mogu iskoristiti nedorečenost ove zakonske odredbe odnosno ovog dijela čl. 59 st. 3, da jednostavno svaki dan nazovu čovjeka i vele, okej, jučer smo vam ponudili na 36 rata, evo danas na 35 sa 1,6%, razumijete, mogu mijenjati uvjete i doslovno svaki dan kontaktirati dužnika, a da istovremeno zadovoljavaju zakon. Hvala lijepo. Davor** Hvala na pitanju. Razmišljali smo o navedenom problemu. Dakle postoji odredba u zakonu vezano uz sprječavanju agresivne poslovne prakse što je odredba koja proizlazi iz načela koje smo komunicirali, apsolutno je neprihvatljivo da netko smanjuje za par centi iznos duga i na taj način stalno zapravo kontaktira. Hvala g. predsjedavajući, g. državni tajniče. S obzirom da ove agencije obrću veliki novac, zna li država tko su vlasnici ovih agencija? Zna li država koliki im je prihod i kakvu korist država ima od rada ovih agencija jer one rade kod nas već 15-ak godina. Po mom uvjerenju, one su proizvele nekoliko desetaka tisuća novih siromaka. Evo, pardon. Dakle u Sudskom registru je moguće vidjeti tko su vlasnici agencija. Što se tiče njihovog prihoda, može se vidjeti u registru, FINA-inom registru gdje postoje podaci o njihovom poslovanju kao i za druga trgovačka društva, tako da, podaci koji su javno dostupna i za druga trgovačka društva, postoje i za njih i one obavljaju djelatnost na tržištu kao što obavljaju i druga trgovačka društva, u ovom slučaju, ulažu u rizična potraživanja, portfelju rizičnih potraživanja kojima financiraju svoju djelatnost. G. državni tajniče, evo, ovaj zakon je izašao iz na neki način iz ove direktive UN, međutim, na neki način bilo je kritika da kasnimo sa primjenom te direktive, u osnovi, mi smo proširili tu direktivu i na neki, čini mi se da smo mi jako dobro zaštitili naše ovaj, potrošače odnosno dužnike, ne samo ove koji su dužni, nego i budući eventualno dužnici jer niz odredbi zakona, evo, ne samo ono famozno zvanje koje je nekako najveće obilježje ovaj, tih agencija, nego i dosta drugih segmenata je, je obuhvaćeno i mislim da je ovo jako dobar, jako dobar zakon koji će zaštiti naše potrošače. Da li mislite da smo apsolutno sve odradili po tom pitanju i da smo zaštitili naše, naše potrošače na tržištu od svih neugodnosti koje ih mogu očekivati eventualno kod neplaćanja? Davor** Da, hvala vam na pitanju, dakle mislimo da ovo je definitivno sveobuhvatan okvir i da smo zapravo gledali cjelovito sliku i uredili cjelovito područje, a ono što možemo reći je da gdje vidimo prostor za poboljšanje zaštite potrošača, definitivno u perspektivi u idućoj godini vezano uz potrošačko kreditiranje gdje zapravo bi trebalo uspostaviti savjetodavne centre, tako da potrošači imaju s kime komunicirat o svojem problemu jer ovaj problem odnosno problem duga kojeg netko ne može vratit samo eskalira s vremenom ako se ne rješava i vidimo potrebu da se ljudima pruži savjet jer ovaj zakonodavni okvir koji smo mi ovdje uspostavili im daje mogućnosti da se nose sa svojim problemom, ali sasvim sigurno ih treba na pravi način savjetovati kako problem ne bi eskalirao i kako bi što bolje riješili problem koji imaju. Sandra (Možemo!)** Zahvaljujem se. Poštovani, pa prvo ću se obratit saborskom zastupniku, mislim reći da je ovo kao prvo sveobuhvatno rješenje i da stiže na vrijeme nakon što su 10.g. i više od 10.g. ljudi izloženi torturi Agencija za naplatu potraživanja gdje se je dug pretvorio u rentu i to doživotnu rentu jer ne želite regulirati pitanje naplate kamata i troškova u odnosu na glavnicu, mislim apsolutno je cinično to reći. Moje pitanje jest, pošto ste iz Ministarstva financija, zašto se nije išlo u smjeru ograničenja profita koji neko može ostvariti u odnosu na iznos koji je kupio dug i koji je naplatio jer koja je logika države da svoje građane izlaže tome da im se dug zapravo pretvori u doživotnu rentu jer ga nikad ne mogu vratit, da bi neko na tome kontinuirano ostvarivao profit koji se većinski izvozi van RH…/Upadica Radin: Hvala./…koja je točno logika ekonomska? dakle riječ je kad govorimo o kupcima takvih potraživanja o kupcima koji kupuju portfelj potraživanja gdje se zapravo mora procijeniti koliko potencijalno netko može zaradit na portfelju takvih potraživanju određenom potraživanju će možda zaradit očekivani prinos, ali na nekom drugom dijelu možda neće zaraditi ništa. Na taj način jako je teško ograničiti zarade, pogotovo koje mogu kroz vrijeme jako varirati, ovisno o portfelju i građanima koji su dužnici. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Povreda čl. 238., niste vi zapravo ništa krivo rekli, vi ste zapravo vrlo precizno to rekli i točno u tome je problem. Fokus je na investiciju i fokus je na zaštiti investitora, a nije fokus na građaninu koji, kojem trebamo osigurati da na održiv način isplati svoj dug prema onome kome je zaista dužan.

Pa evo kao nastavak možda ove diskusije samo da pojasnimo, ako je građanin dakle dužan 100 eura, koliko može biti dužan agenciji koja preuzme naplatu potraživanja, 120, 150, 112, 102 itd.? I rekli ste ima 20, trenutno oko 20-tak agencija koje se bave time, što s onim potraživanjima, možda ste već objasnili, evo još jednom, što s potraživanjima onih agencija koje neće dobiti ili neće uopće zatražiti licenciranje od HNB-a? Davor** Okej, da, vezano uz posljednji dio vašeg pitanja, dakle s onim agencijama koje neće moć nastaviti poslovanje njihov portfelj morat će se predati odnosno morat će ga preuzet onaj ko ima licencu i ko može dalje nastavit poslovat. Aha, 100 eura, tako je, da, znači ako netko proda potraživanje u visini 100 eura, onaj ko je dužan platit tih 100 eura u tom trenutku dužan je i dalje 100 eura. Problem nastaje ako se pusti da problem eskalira s vremenom zbog zateznih kamata. Hvala, nema više replika. Žele li predstavnici odbora? Ne. Onda otvaram raspravu, prvi je g. Boris Lalovac iz Kluba zastupnika SDP-a, ispred tog kluba, (SDP)** Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, pred nama je danas drugo čitanje čitanje zakona koji su posebno važni za hrvatske građane, ne samo u doba, ne samo u doba prosperiteta kada zapravo donosimo ove zakone nego oni još više dolaze do izražaja u doba kriza jel. Tako da najveće probleme koji su se generirali u Hrvatskoj, trenutno u bankama, je od one krize 2008.g. i tada je najveći dio potraživanja u tim bankama, taj najveći dio NPL-ova kada je bila svjetska financijska kriza zapravo tada generiran i onda su se zapravo dugo držali u svojim bilancama i onda su se tek zadnjih 10-tak godina počeli prodavati, prodavati potraživanja i onda smo kako su pojedini problemi izlazili u javnost, izlazili u medije da se zapravo trguje podacima, da se jednim dijelom tamo negdje 2017.-2018. skoro 15 milijardi odjednom se počinje prodavati, to je 2 milijarde eura, to je ogroman iznos jel, to nije isto kada prodajete milijardu eura ili 15 milijardi eura u godini dana il dvije godine dana, smo već tada tražili 2016., 2017., 2018. zapravo da se to pokuša regulirati i da ga se stavi pod nadzor, da li tada smo mi tražili, ja se ovdje sjećam i HANFA-e, regulatora, da ima, je li i onda to je pomalo stavljano pod tepih, bez obzira šta oporba govorila jer inače, inače sve što oporba govori, ništa ne valja, pa i kad dajemo nekakve određene prijedloge, ne valja, nego kad mi dođemo, onda ćemo mi to donijeti i onda dođe i direktiva pa se to tako i prenese direktiva. Sad, je li ona obuhvatnija ili neobuhvatnija, slažem se da se tu kao što ste vi rekli, da se osim bankarskih proizvoda, osigurali se neka druga potraživanja, ali koliko je to jedan ogroman biznis i ogroman posao u društvu kada veliki broj građana siromaše, onda se postavlja pitanje koliko njih radi. I zato sam ovdje postavio pitanje državnom tajniku, koliko je to ljudi obuhvaćeno ovim zakonom. A znate zašto vas to, zašto sam to pitao pa ste vi rekli da ne znate? Zato što je AZOP, je li, Agencija za zaštitu osobnih podataka, izrekla već dvije velike kazne dvjema tvrtkama koje se bave za otkupu ovih potraživanja, je li, što znači da je Vladi već promaklo to da ih regulira prije, je li, prije nego što su se dogodili ti propusti kod njih, AZOP je to primijetio, da su se dogodili propusti, kaznili su ih prema nekakvim drugim zakonskim odredbama i onda su izrekli takve drakonske kazne, takve drakonske kazne su izrekli tim utjerivačima dugova, da ja mislim da nitko nikada u društvu u našem 30 godina hrvatske ekonomije nije dobio takve kazne i onda se postavlja pitanje da vidite koji je, zbog čega se to događa i koliko je to važno pitanje. Ja ću samo ono što sam uspio iz medija jer se pisalo, to je zadnjih mjesec dana bilo, koliko je AZOP naplatio, kaže AZOP je naplatio 5,5 milijuna eura, 41 milijun kuna kaznu, jeste igdje vidjeli vi u privatnom sektoru da vam netko naplati 41 milijun kuna kaznu, je li? Vi znate kad vam dođe nekakav inspektorat, kad vam dođe ovo pa dobijete kaznu, ne znam, 100 tisuća eura, 200 tisuća eura, ali da vam netko naplati 41 milijun kuna, je to znači da se dogodio nekakav, ljudi moji, ozbiljan propust. Znači to kaže agencija, državna agencija kaže. I kaže da su propustili jel se trgovalo podacima, odnosno nisu bili zaštićeni podaci 181 tisuću hrvatskih građana, je Zato vas pitam, koliko građana je ovdje obuhvaćeno? Pazite, 181 tisuću. To su podaci iz ono medija što smo mi uspjeli prikupiti, je li? Znači 41 milijun kuna, pa drugome isto jednome od agencije, naplatili su 2,2, 26 milijuna kuna ili 17 milijuna kuna drugoj agenciji, kaže zato što isto nisu osobnim podacima 132 tisuće podataka, građana, je li? Znači kada se zbroji samo te dvije kazne, dvije kazne, i koliko je građana obuhvaćeno i koji su to iznosi, onda vidimo, ljudi moji da je u ozbiljnim se, ovdje se radi o ozbiljnim problemima i ozbiljnim kršenjima određenih zakona jer kada se to zbroji, te dvije kazne, 313 tisuća građana se njihovi osobni podaci su, da ne kažemo, se našli na crnom tržištu. 300 tisuća hrvatskih građana, je li? I zbog toga su ove dvije agencije dobile ukupno dug, ukupno kaznu 58 milijuna kuna, je li? Ljudi moji, je li? Koji je to novac? 58 milijuna kuna su dobili kaznu, što znači da se radi o ozbiljnim prekršajima oko curenja podataka i mi sada tek nakon što su te kazne donesene, sada se donose zakoni kojima treba reći, e sad trebate uredno poslovati i treba bit zaštita tih podataka, nakon što su iscurili podaci, je li, nakon što su kazne već naplaćene, nakon što smo već više u javnosti, ne samo mi iz oporbe, ako ne želite slušati nas iz oporbe, mi niš ne znamo, nemamo pojma, vi sve znate, u redu. Ali to je vaš stav. To To je vaš stav i to je okej. Ali slušajte bar neke druge, je li, ako nas ne želite slušati, da se tu događaju, da su se događali ozbiljni propusti. Još jedan mogu, evo, sjećam se još jednog velikog propusta, kada je financijski inspektorat naplatio kaznu jednoj našoj banci, pazite 33 milijuna kazna, je li, zbog pranja novca. Nisu se pridržavali uredbi o sprječavanju pranja novca. 33 milijuna kuna, pa su se na kasnije nagodili i platili su 22 milijuna kuna, je li? Pazite, ljudi moji, koje su to kazne, Prema onima koji trguju osobnim podacima, a svi ove kazne, sve ove kazne, ljudi moji, dolaze iz bankarskog sektora. Znači jedna je iz bankarskog sektora financijski inspektorat, a druga dolaze gdje su banke prodale, banke su to prodale, pa potraživanja, nisu te agencije dobile od, od, s neba im pala ta potraživanja, dobile su od banaka i čak prema uputama HNB-a oni su također, morali solidarno odgovarati sa ovim agencijama jer su prodali nekome potraživanja, osobne podatke, što je kasnije utvrdio AZOP koji nije imao zapravo s druge strane uspostavljen mehanizam, je li, kontrole tih osobnih podataka, a sve sa izjavom, mi, odakle su nastale te agencije, kao što je pitao naš kolega Prkačin, je li, sve su one došle fino iz Europe, sve su one došle, gdje su nekakve europske tržište, itd., pa zašto niste, ako ste došli iz EU, ako ste donijeli taj novac koji su tu .../nerazumljivo/... pa zašto niste poslovali onako kako posluju vaša matična, matične kuće, je li? U Njemačkoj ili nekim drugim zemljama, Zato što u Hrvatskoj mogu raditi šta hoće. O tome se radi. Znači mogu raditi šta hoće. U Njemačkoj ne mogu raditi. Austriji ne mogu raditi, je li, šta hoće? Kod nas mogu raditi šta hoće i to im je dokazano jer je naša AZOP naplatio ogromne kazne, je li? Zato što mogu raditi šta hoće. E zato kada raspravljamo o ovim zakonima, vrlo je važno nekada slušati šta mi iz oporbe kažemo, bez obzira je li se vi s nama slagali ili ne snagali, a mi ćemo 100 puta reći, kada su i ove nekakve izmjene, da su dobre neke, je li, da su dobra, većina toga je dobra, sad ono, uvijek možemo reći jeste li trebali prije kada su se događale ove stvari, ne radi nas iz oporbe ljudi moji Pustite nas iz oporbe, jesmo li trebali, nego zbog onih hrvatskih građana, zbog ovih 313 hrvatskih građana kojima se trgovalo osobnim podacima, zbog njih ste trebali donijeti ove zakone prije. Zbog njih jel da ste ove zakone donijeli ne bi im se njihovi podaci nalazili, nalazili na crnom tržištu. I inače nemojte nikad više što vam mi nešto govorimo donosite to radi građana. Ali ako ste zakasnili nekoliko godina i ako se protrgovalo s tim podacima to su sad ozbiljni problemi. Zašto to pitamo? Zato što i ovdje što ste vi ovdje odgovorili, znači oni po kojem to ključu mogu kasnije dobiti odobrenje za rad. Po kojem ključu oni mogu dobiti odobrenje za rad od HNB-a ako su već dobili ogromne kazne dobili su kazne zašto što nisu imali sustave upravljanja rizicima i zaštite osobnih podataka. Dobili su kazne i to se nalazi oko 313 tisuća građana u podacima u tim agencijama, kako oni danas mogu dobiti odobrenje za rad, kako mogu dobiti ako su dobili takve drakonske kazne. I zato je ovdje bilo pitanje što ako, jel oni koliko smo ovdje vidjeli iz zakona oni moraju u roku 6 mjeseci nakon što se donese ovaj zakon, znači u roku 6 mjeseci oni moraju dobiti odobrenje za rad, čak tri mjeseca prije nego što im to počinje teći taj rok oni moraju već poslati HNB-u da mogu dobiti odobrenje za rad. Znači ako ovaj zakon stupa s 1.01. slijedeće slijedeće godine do 6 mjeseca one sve moraju biti licencirane. Sad se postavlja pitanje na ovome tržištu vi ste rekli oko 20-ak agencija ali ne znamo u tome je ovo problem, ne znamo s koliko podataka, s kolko podataka građana, osobnih podataka, OIB-a, njihovih financijskih stanja, njihovih dugova da država to ne zna. Da to ne zna. Znamo jesu li neki seljaci teroristi ili nisu ali ne znamo 300 tisuća, tisuća podataka gdje su njihovi podaci. I zbog toga je ovdje s druge strane, jako je bitno kada donosite ovakve zakone da, da se kao što ste ovdje zapravo i sami mi rekli obuhvati ne samo za banke, jer nisu ovo samo potraživanja od banaka koja su u najvećem dijelu pokrivaju 80 do 90% nego i drugih koji se na tržištu preprodavaju takva potraživanja. Vi ste ovdje rekli da je oko 4,2 milijarde eura, ispravite me ako sam krivo čuo, 4,2 milijarde i da se toga oko 28% odnosi na građane, ovaj potraživanja što znači da se najveći dio ovih potraživanja odnose na kompanije, i više od negdje od 70-ak posto, jel nešto i neki drugi subjekti su što znači da ovo reguliranje ovih građana i vi ste ovdje, to vam zahvaljujem, detaljno rekli koliko se odnosi na gotovinske kredite, to je dobro znat, kad imate raspravu da znamo o kojim, o kojim vrstama kredita se radi, koji građani itd. Šta sve, šta se sve nalazi u tim, u tim, Dalje, ovdje je također što se tiče dugova, dugova građana. Kako ti dugovi nastaju, kako mogu uopće nastat dug. Nastaju najčešće, nastaju najčešće na temelju dvije, dva osnova. Nastaju na temelju valutnog rizika i na temelju kamatnog rizika te treći nekakav rizik, ljudi izgube posao ili izgube zdravlje itd. Znači ulaskom u euro najveći dio valutnog rizika je riješen, znači da imate u jednoj valuti imate primanja, a u drugoj valuti imate kredit. To je poznati veliki valutni rizik onaj u švicarskom franku, gdje su rate otišle 60, 70% gore i nema šanse da ih vratite. To je valutni rizik i ti valutni rizici su više izbjegnuti da mogu nastati jer u Hrvatskoj više nema nikakvih drugih valuta osim eura i ne može nastat miss match između valuta u kojem primate novac i onaj u kojem plaćate kredite i to je dobro i zbog toga smo i podržali ulazak u euro, upravo najvećim dijelom je bilo otklanjanje tog valutnog rizika. Drugi način kako građani zapnu u probleme je zapravo su kamatne stope. Vi ćete ovo se dobro sjetiti da mi kada smo bili u SDP na vlasti 2014., 2015. godine donijeli smo jedan članak koji su nam se svi tada govorili pa to je nemoguće, šta vi sad tu nama ograni, mi smo ograničili kamatne stope ljudi moji. Maksimalni rast kamatnih stopa koji dan danas u vrijeme ove visoke inflacije djelomično štiti građane da ne može se prevaliti taj dio duga na građane. Znači to je pokazivanje određenog korak unaprijed da ne mogu građani na sebe nositi kamatne stope. I treći je dio rizika kad ljudi izgube posao. Izgube posao, izgube zdravlje. I zbog toga je ova, ovaj dio, znači sva ova tri načina zašto ljudi ne vraćaju kredite, valutni rizik, kamatni rizik i rizik gubitka posla, nisu nešto što čovjek sam u sebi želi. To je nešto što mu se dogodilo izvana i zbog toga naglašavamo da ovakvi, posebno ovakvi zakoni moraju biti toliko na strani potrošača, a ne da ovdje govorimo hoće li oni izgubiti jedan dio svog ulaganja novca ili neće i zbog toga polazimo od različitih perspektiva, a ja se nadam da ćete vi nekad i poslušat što god mi govorimo bez obzira slagali se mi ili ne. Hvala lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Gospodin Dretar, Klub zastupnika Domovinskog pokreta. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedavajući, gospodine državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege. Kada govorimo o zaštiti potrošača svakako možemo biti svi suglasni, te zaštite nikada dosta i nikad je ne može biti previše, naravno bitno je da bude zakonima i podzakonskim aktima dobro, ispravno regulirano. No naravno sa druge strane nećemo koristiti riječ protivnik, ali sa druge strane imamo domišljatog sudionika u sustavu naplate potraživanja, to su upravo dakle te agencije odnosno subjekti ili kakogod ih možemo i želimo unutar ovog zakonskog teksta nazivati. Oni su svjesni da su kupili dug i da ga moraju naplatiti. Naravno ne otkrivam toplu vodu kad kažem da je njihova profina margina upravo tu unutra, to zna apsolutno svatko. E sad, zašto su oni kupili taj dug jer su ga a) kupili od neke banke jeftino i imaju jednostavnu poslovnu računicu, kupio sam za 100 prodat ću za 120, 30, 50, 60 koliko već u određenom slučaju pokazuje njihov izračun. Načelno potpuno legitimno, čak i ona kruta logika osim naravno … više sile kao što je poštovani kolega Lalovac rekao gubitka radnog mjesta, promjene zdravstvenog stanja na lošije, promjene kamatne stope, klauzula ili tako slično, naravno niko se svojevoljno nije uvalio u dug, taj osjećaj nitko ne želi u svome životu to je potpuno jasno. No s druge strane su mudraci koji moraju dobro smisliti načine da upravo oko ovoga, a ovo ovdje je potpuni tekst Konačnog prijedloga Zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaji utraživanja zaobiđu, to je njihov posao kratko i jasno. Isto kao što netko ko se bavi ajmo reći nekim dugoprstićkim aktivnostima, iako ne izjednačavam ni slučajno ni jedne i druge, sjedi doma cijeli dan i razmišlja kako da se bavi svojim poslom tako i oni čitaju ove zakone i onda sjednu i ajmo mi vidjeti momci i djevojke kako ćemo mi oko ovoga naći neki put. Jedan od tih je i hvala poštovanom g. državnom tajniku na odgovoru, njihova mogućnost da malo zlorabe ili znatno zlorabe čl. 59. gdje mogu mogu kontaktirati dužnika sa nekakvom ponudom ili nagodbom koju će doslovno iz dana u dan mijenjati. Molim da tu taj nadzor bude apsolutan. No još jednom mi je žao da samo evo na kraju pokušat ćemo iako ne vjerujem da ćemo danas stići više predati amandman, samo da ste na kraj točke 3 u st. 3. isto tako stavili zarez i dodali jednom tijekom istog mjeseca kao što je i u uvodnom dijelu čl.3. jer naime ovdje piše da kupac drugog potraživanja ne smije kontaktirati dužnika više od jednom tijekom istog mjeseca za isti ugovor. Dakle, ako ne nude nešto novo jednom tijekom istog mjeseca riješili bi cijeli problem i dali bi im precizno određenje vremena u koje mogu. Srećom nemam dug nego mom Telekomu idem na živce zato što uporno koristim tzv. bonove i neću u pretplatu. Zovu me tri do osam puta tjedno premda sam ih desetak puta molio da to ne rade, čak sam pokušao i prijetiti ali to nema apsolutno nikakvoga učinka. U ovim zakonu jasna stvar zgodno piše, dobro je obvezati vjerovnika da obavijesti dužnika, dobro obvezati agenciju da obavijesti dužnika da je dug prodan. Čuli smo da u tom prostoru postoje i evo dvije velike kazne da su bila dva ozbiljna curenja u dva proboja podataka tvrtke B2 Kapital i EOS Matrix iscurilo je u jednom slučaju 180 tisuća podataka građana u drugom odnosno podaci 180 tisuća građana u drugom oko 130 tisuća građana čiji su se podaci pojavili i znače samo jedno da neko doslovno dragi moje može u vaše ime, budući da raspolaže vašim osobnim podacima sklopiti ugovor. Hoće li to biti ugovor s Telekomom, hoće li to biti ugovor sa bilo kakvim pružateljem bilo kakvih usluga to vi ne možete znati jer će ga neko napraviti iza vaših leđa, vi nećete ni znati da isti ugovor postoji dok vam prva prva uplatnica ne stigne, a možda ponekad već i prva opomena. Što se tiče same rasprave u prvome čitanju nekoliko je stvari koje sam ovdje predložio vidim na koji način je predlagatelj odbio. Predložio sam da se preciznije definira značenje upravo ono o čemu sada ovdje pričam, što je to pretjerano ili na bilo koji drugi način negativno inzistirati na povratu, maltretirati ili na bilo koji način ograničavati prava i slobode. Predlagatelj je eto tu ostavio opet dosta široko otvorena ili odškrinuta vrata. Naime, obrazloženje predlagatelja je da u okviru konačnog prijedloga zakona nije oportuno nabrajanje događaja ili situacije koje se mogu podvesti pod određeno postupanje pojedinog subjekta, pa onda iz razloga da se takvom listom događaja nehotično iliti ga slučajno ne bi izostavilo neko ponašanje odnosno postupanje bolje da ih ne definiramo uopće. Čini mi se da smo tu ipak trebali dragi moji predlagatelji biti puno, puno, puno oprezniji. Što sam dalje predložio bilo je naravno da svakako pojačamo zakonsku odredbu odnosno kontrolu porijekla novca trgovačkih društava odnosno agencija uključenih u otkup i potraživanje te naplatu dugova. Vidimo da ovdje odgovor predlagatelja jest da konačni prijedlog zakona ne uređuje pitanje kontrole porijekla novca trgovačkih društava, naglašava se da su subjekti koji se bave takvim djelatnostima pružanja usluga servisiranja i potraživanja istovremeno i obveznici propisa kojim se propisuju mjere, radnje i postupci radi sprečavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma. Dva različita zakona koja bi ustvari trebala djelovati u nekakvoj sinergiji, ali mislim da bez dobre volje neće biti. Još jednom podsjećam ovdje bio nam je nedavno ovdje glavni državni inspektor g. Mikulić pa smo ga ne nekim stvarima koje se nužno ne tiču dijela financijskog inspektorata malo ispitivali pa je rekao iskreno nemamo kapacitete. Hoće li financijski inspektorat imati kapacitete da prati, spomenuo odnosno čuli smo da imamo 20-ak agencija, možda će taj broj i narasti, hoće li to moći pratiti financijski inspektorat? Ne znamo, možemo samo reći vrijeme će pokazati. Da, slažem se kako kaže obrazloženje predlagatelja kada sam rekao zašto se ne educira ljude, zašto nemamo nešto što bi prethodilo osnivanju nekakvog ugovornog odnosa između građana i nekakve financijske ili druge institucije jer svi smo svjesni toga neka građani ne zamjere da su prosječno ili ispod prosječno informacijski, ekonomski ili kako god pismeni. Dakle, pomoglo bi ljudima da postoji neka institucija, razumijem obrazloženje predlagatelja da predmet ovog konačnog prijedloga zakona nije postupanje prema potrošaču prije sklapanja ugovora o kreditu, nego ovo naravno regulira što se događa i kako se postupa nakon već sklopljenog ugovora o kreditu, odnosno nakon posljedica njegovog nepoštivanja naročito i prvenstveno od strane potrošača. Licenciranje pravila ponašanja što se tiče subjekata, nadzor to se tiče inspektorata odnosno nadležnih državnih tijela i sve u svemu imamo ovdje ovaj paket danas u objedinjenoj raspravi kojeg nesumnjivo u okviru i zaštite prava potrošača treba i hoćemo No, ipak će nam ostati pitanje hoće li se moći provoditi u ovakvom obliku, hoće li imati dovoljno snage i prvenstveno naravno hoće li oni koji provode ovaj zakon imati dovoljno političke volje, sposobnosti i kapaciteta da ga provode. Nemojmo zaboraviti da su osnovni elementi pravne norme, odnosno zakona dispozicija i sankcija. Dakle, ako ne poštujete jedno na snagu dolazi drugo, to je otprilike jasno. Svima i iskreno se nadamo da će ova pravna norma, ovaj zakon imati i odgovarajuće uvjete za primjenu. Naravno nastavit ćemo ga pratiti i pretpostavljam da nas u nekom razumnom roku slijedi i procjena učinkovitosti. Za sada ovaj paket zakona ima podršku Kluba zastupnika Domovinskog pokreta. Hvala lijepo. vama. Gospođa Grozdana Perić, Klub zastupnika HDZ-a. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicama, poštovane kolegice i kolege. Pred nama su tri zakona i to Zakon o potrošačkom kreditiranju, Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju, a središnje mjesto zauzima zapravo ovaj Konačni prijedlog zakona o načinu i uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja. Sve ovo što su kolege kazale zaista je postojao i postoji još uvijek problem na koji način izregulirati otkup i naplatu potraživanja na tržištu Republike Hrvatske. I upravo taj cijeli proces obavljale su zaista trgovačka društva, tj. agencije koje su bile specijalizirane upravo za tu i takvu otkup i naplatu potraživanja. Sve ono što se događalo, događalo se i kod nas ali događalo se i na području EU. I u tom smislu upravo i naše zakonodavstvo se usklađivalo i očekivalo zajedničko rješenje na nivou EU što je vidljivo upravo i iz direktive koja je navedena u samom prijedlogu zakona, a u daljem tekstu ću je spominjati kao NPL direktiva. Svjesni smo problema koji su proizašli upravo u ovom prethodnom periodu, a naročito u periodu zaista krize kada su najveći dio potraživanja, odnosno dugova nastalo i kada je zapravo se imalo potreba pronaći način kako kako bi pojedine tvrtke uglavnom mogle doći i naplatiti svoje potraživanje, a isto tako postale su jednako tako i veliki tereti u samim bilancama banaka koje su imale upravo na taj način iskazane upravo te neprihodujuće kredite. Dakle, nakon svih tih rasprava na nivou EU donesena upravo ova NPL direktiva koja uređuje rad pružatelja usluga servisiranja kredita i kupaca kredita koju države članice moraju prenijeti u nacionalne pravne sustave i to objaviti do kraja 2023. Ali isto tako se daje mogućnost da svaka država članica može pojedine odredbe urediti sukladno svojim potrebama. Ono što je pitanje kako bolje zaštititi dužnike prije i nakon kupoprodaje i to ne samo NPL-ova već i svih drugih potraživanja. Dakle, ovo je cjelovito rješavanje problema potraživanja ali i sa pitanja koja su vezana za kupoprodaju i servisiranje potraživanja bez da se bilo koju stranu dovede u nepovoljniji položaj. To je općenito uređenje rada i nadzora nad subjektima koji se bave takvom djelatnošću. Sve to i provedba tih ciljeva zapravo navodi i dovodi do jačanja pravne sigurnosti u postupcima koji uslijede nakon kupoprodaje potraživanja drugih vjerovnika na novog vjerovnika različitog od izvornog. Da zaista je u prethodnom periodu bilo, banke su prodale nekih 36 milijardi kuna u proteklih 10 godina međutim ono što važno isto tako reći da je u ovom periodu nije bilo izregulirano upravo ono što se sa ovim zakonskim izmjenama sada događa. Naime, svaki svaki neprihodujući kredit smatra se onaj koji, za koji prođe ili istekne više od 90 dana, a dužnik nije platio dogovorene rate. U tom dijelu ono što je bitno da propisuje se da takve NPL-ove može kupovati fizička osoba koja u okviru svoje trgovinske poslovne i profesionalne djelatnosti ili pravna osoba, a koja nije dužnik iz tog ugovora ako je fizička osoba kupac tada neće moći sama servisirati takve kredite već će morati angažirati pružatelja usluge servisiranja kredita, tzv. servisera MPL-ova. Ako je pravna osoba tada može kao vjerovnik sam obavljati usluge servisiranja kredita iz ugovora o takvom kreditu, a može i angažirati servisera MPL-ova. Ono što se ovdje sada događa zaista je važno napomenuti da ovim zakonom se nastoji takve tvrtke se moraju licencirati i u takvom odnosu zaista licencu koju te tvrtke, a vjerojatno one koje su iz bilo kojeg razloga bile kažnjavane će imati, za njih će biti sigurno i dodatni kriteriji i sigurno da će se o tome voditi računa. Nadzor nad postupanjem prema dužnicima iz ugovora o neprihodonosnom kreditu propisana je nadležnost HNB-a, a u odnosu na a u odnosu na druga potraživanja dakle drugih vjerovnika bilo da su to teleoperateri i slično, nadležnost je financijskog inspektorata. Naglasila sam upravo i ovo da same kreditne institucije su imale obvezu potrošaču ponuditi ukoliko je imao poteškoće u plaćanju stambenog kredita, mjere za olakšavanje otplate kredita, prije pokretanja ovršnog postupka, a ovim zakonskim prijedlogom ta se obveza proširuje i na sve potrošačke kredite, dakle ne samo na stambene nego i na sve ostale potrošačke kredite i ta i takva kreditna institucija dužna je ponuditi jednu ili više mjera, mjera otplate i to prije sklapanja ugovora o kupoprodaji kredita i prije aktiviranja uopće instrumenata osiguranja, a ne samo prije početka ovršnog postupka, kako to zahtjeva MPL direktiva. Dakle jače je na ovaj način to izregulirano i to je ugrađeno upravo u spomenute i amandmane koje je Vlada dodala naknadno. Dakle donošenjem ova dva zakonska prijedloga, povećat će se razina zaštite potrošača kroz uvođenje obveza kreditnim institucijama da prije pokretanja ovršnog postupka ali i prije kupoprodaje potraživanja te prije aktiviranja uopće instrumenata osiguranja poduzmu razumne opravdane mjere radi postizanja dogovora u vezi s naplatom obveza iz ugovora bilo da se radi o potrošačkom ili stambeno potrošačkom kreditu. Ono što je važno jednako tako napomenuti da se nastoji bolje zaštiti dužnika nakon kupoprodaje pa su uvedena ova tri načela, načela ravnopravnosti, poštenog i profesionalnog postupanja te načela zabrane nepoštene poslovne prakse i neprimjerene komunikacije s dužnikom. Dakle ono što smo spominjali u prvom čitanju zapravo postoji obveza dostave obavijesti o kupoprodaji ugovora o neprihodonosnom kreditu što do sada nije bila obveza i tu moraju te obavijesti zaista sadržavati sve ono, cijeli sadržaj točno propisan što on treba sadržavati. Jednako tako evo spomenuta komunikacija s dužnikom, to je već na jedan način prihvaćeno i zaista je dobro da se za komunikacija ograničila, ali isto tako je važno napomenuti da dužnika da dužnika se ne smije kontaktirati niti na radnom mjestu, niti se smije kontaktirati njegova poslodavca, a niti posjećivati u njegovom domu bez pristanka. Dakle važno je, do sada je bila praksa i da se kontaktira i poslodavac i na taj način zapravo dovodi u neugodnu situaciju i samog dužnika ali jednako tako i poslodavca. Jednako tako postoji obveza uspostave unutarnjeg rješavanja prigovora dakle omogućava dužniku podnošenje prigovora i na taj način sam pružatelj usluga servisiranja obvezan je da takvu obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora mora istaknuti bilo u svojim poslovnim prostorijama ili na internetskoj stranici. Jednako tako postoji mogućnost davanja i iskazivanja prigovora HNB-u ali isto tako i financijskom inspektoratu što je jednako tako dobro s obzirom da, da na taj način imamo dodatnu zaštitu. Kao što sam rekla nadzor nad radom subjekata koji se bave djelatnošću otkupa i servisiranja potraživanja odobrenje za njihov rad daje HNB i ona će na taj način imati direktan nadzor nad radom servisera MPL-ova, i morat će nadzirati i kupce MPL-ova što je jednako tako važno. Stoga iz svih ovih razloga zaista smatramo da na ovaj način rješavanje i donošenja ovih zakonskih izmjena zaista može na bolji i kvalitetniji način štititi građane. Činjenica je da je do sada bilo problema, ali kada pogledamo da je kao već prije spomenuto da je Agencija za zaštitu osobnih podataka zaista izrekla dvije drakonske kazne i da je na taj način dodatno na jedan način ojačala sustav uz ovaj koji će biti pojačan i nadzorom Hrvatske narodne banke i Financijskog inspektorata onda smatram da je na ovaj način zaista, da se upravo i direktiva a sukladno i našim posebnostima kao države zaista na ovaj način štite potrošači. Stoga će klub HDZ-a Hrvatske demokratske zajednice podržati ove izmjene zakona. Hvala. Gospodin Brumnić, Zvane Brumnić klub Socijaldemokrati. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Hajmo se malo vratiti u povijest ove zemlje pa vidjeti što se sve dešavalo pod vladama u ovoj zemlji i zašto kada se donosi ovaj zakon i kada ga kolegica iz HDZ-a ovako obrazlaže da ga se donosi zbog dobrobiti građana treba reći da je više nego licemjerno. Ova zemlja je imala financijski inženjering. Mnogi ljudi su stradali pod tim financijskim inžinjeringom. Mnogi tada koji su bili i u tadašnjim vladama sudjelovali su u tome, bila je privatizacija. Bila je privatizacija gdje su radnici garantirali menadžerima za kredite koje su uzimali, pa su nakon toga bili jamci koji su vraćali te kredite. Država nije reagirala. Rekla je sami su potpisali. Pa su onda bili tzv. menadžerski krediti, jer su neki dobili kredite, a garantirali su imovinom tvornica koje su uzeli. Pa su onda bili jedna cijela sezona jamaca za kredite gdje su pošteni građani nekakvim svojim prijateljima, poznanicima za koje su mislili da su pošteni bili jamci z a kredite, a onda su banke od njih naplaćivale uopće ne ulazeći u pokušaj ovrhe onih koji su bili dužni. Vrlo često su ti koji su stvarno bili dužni se lijepo smijali ovim drugima. Država nije ništa poduzimala. Onda smo imali nedavno one kreditne zadruge, gdje su tisuće hrvatskih građana ostali bez nekretnina, država nije reagirala. Cijelo to vrijeme u ovoj zemlji je postojao Inspektorat, postojalo je Ministarstvo financija koje je sve ovo bilježilo, imalo uvid u to i postoje HNB, isti onaj HNB koji bi sada trebao biti odgovoran da se ovo, u ovom zakonu dešava pošteno. To je isti onaj HNB čiji direktor je od Agencije za potraživanja kupio kuću u desetinu vrijednosti nakon što je toj agenciji odobrio da otkupi od banke kredite. I onda kad ja sam davno rekao da je ovo najobičnija PR Vlada koja prodaje maglu. Ovo je EU direktiva koja nema nikakve veze sa zaštitom građana. Ovo je EU direktiva koja ima veze sa zaštitom banaka. Ova EU direktiva na temelju koje je pisan ovaj zakon je EU direktiva kojom se želi i to se predlagatelj vrlo lijepo onako pokušao objasniti kroz neprihodovne kredite što su neprihodovni krediti, zašto se bankama pokuša maknut te neprihodovne kredite. Zato da bi banke imale kvalitetnu bilancu. Eto zato je ova EU direktiva, zato da bi banke imale što kvalitetniju bilancu zato se donosi ovaj zakon. I cijela ova priča koju sam malo prije slušao od kolegice iz HDZ-a o tome kako je Europa imala isti problem, kako je Europa čekala. Ne, Europa nije imala isti problem, dio Europe na koju se vi pozivate i cijelo ovo vrijeme zadnjih 30 godina imao nekakvu stambenu politiku koja je služila njihovim građanima. Nema Beč badava više od bilo kojeg drugog grada u svijetu nekretnina u vlasništvu koji iznajmljuje svojim građanima. Pogledajte stambenu politiku Nizozemske. Zašto tamo netko ne ovršava građane? Zato što im je država omogućila da stanu na razuman način, pa onda nema problema sa stambenim kreditom. Klimajte glavom, klimajte glavom. Jer uzimanje kredita je rizik i kredit onaj tko ga uzima, uzima ga s jedne strane onaj koji mora i s druge strane onaj koji želi zaraditi. Onaj koji želi zaraditi je preuzeo određeni rizik sa tim kreditom da će mu posao proći, ali problem je kada netko uzima kredit zato što mora. Da li mora zato što da bi preživio, da li zato da bi igdje mogao stanovati? To je problem. I onda kada ova Vlada kaže mi radimo nešto za građane, onda treba reći da praktički svi ovi krediti koji su do sada bili problematični su već prodani. Ja sam pitao na koji način je Vlada razriješila problem građana kojih ima nekoliko stotina tisuća, već su govornici prije mene govorili. Ja sam u međuvremenu pronašao reklamu jednu od tih Agencija za naplatu potraživanja koja kaže godišnje rješavamo više od pola milijuna zahtjeva. Razmislite, ako samo jedna od tih 20, a nije među ove dvije koje su dobile ove drakonske kazne, ima reklamu na svojoj stranici da godišnje rješava više od pola milijuna zahtjeva za naplatu potraživanja. Zar se nitko od vas ne zapita tko su ti građani, kojih je to pola milijuna, kojih je ovo 180, 80 tisuća u jednoj agenciji, 130 tisuća u drugoj agenciji? Mene je sramota gledat licemjerstvo ove Vlade koja je 7.g. znala samo za ovaj problem i puštala da se to rješava kako se rješavalo, da bi danas u prijelaznim odredbama napisala da će morat agencija nekoj drugoj agenciji prepustit. Što će morat prepustit i kako će netko oduzet nekome vlasništvo? To je Vlada pokušala u slučaju Agrokor. Mene strašno zanima kako ćete to provesti, kako ćete nekome oduzet njegovo vlasništvo jer ugovori koje je danas netko kupio, a po ovom zakonu ga mogu kupovati košto je kolegica rekla i fizičke osobe, jedino je pitanje tko će ih naplaćivati. i dalje ugovori ostaju u vlasništvu onoga ko ih je kupio, jedino što će morat uzet nekakvu kontakt firmu koja će umjesto njega zvat ove koje ćete vi odobriti sada preko HNB-a i Ministarstva financija da rade, Da, shvatio sam, nakon govora kolegice shvatio sam i taj dio. Tako da ono što ste pokušali odgovorit kad sam ja pitao što će se desit sa svim onim građanima, koje je kolega Lalovac pokrenuo onih na koje će se odnosit ovaj zakon je nula, oni su i dalje u vlasništvu istih, to što će ih sada moć zvat samo jedanputa mjesečno, ali će im sada moć naplaćivati kamate, piše unutra, piše u zakonu, sve ono što je bilo ugovoreno i dalje mogu naplaćivati. Moram priznat drage kolege da mi netko objasni što je u ovom zakonu dobro za građane osim zaštite banaka i zaštite onih koji su kredite kupili jer ovaj zakon ne lupa po onima koji su kredite kupili nego uređuje na koji način će se ponašati oni koji će vršit naplatu tih kredita. Tako da, ja moram priznat meni je strašno žao da ova Vlada nema, ali nimalo sluha za građane jer samo od ovog problema je iz ove zemlje otišlo 250 tisuća ljudi, samo od ovog problema servisiranja kredita i da vas to nije briga. Kažem, na početku sam rekao pitanje da će HNB davat odobrenje, isti onaj HNB koji je i sada bio nadležan nad ovime. Pa nema problema, nisu ga imali onda, nemaju ga niti danas. Evo tako, zahvaljujem. Neke stvari su u ovom zakonu dobre za banke, a za potrošače niste napravili ništa što nisu i današnji zakoni govorili da su zaštićeni, a to vam pokazuje ovo šta je agencija naplatila kazne kad je netko dao mig da naplati kazne. Znači svu zaštitu su građani što se piše, piše iz GDPR-a, i smetanje i ometanje imali i u današnjem zakonu, jedino što ih nitko nije provodio. Zašto ih ova Vlada nije provodila i nije htjela provodit, to je drugo pitanje, hvala lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Gđa. Sandra Benčić, Klub zastupnika Možemo!, izvolite. Hvala predsjedavajući, evo nastavit ću se na kolegu, upravo tako kolega, upravo tako. I dosada su postojali i postoje propisi koji su se mogli koristiti za to da se ograniči maltretiranje dužnika od strane Agencija za naplatu potraživanja. I sada postoje propisi temeljem kojih svaki od tih dužnika ima pravo dobiti sve informacije koje Agencije za naplatu potraživanja o njemu ima, kao i o strukturi njegovog duga jer je to uređeno Uredbom o zaštiti osobnih podataka, a jel se to događa? Ne. I sad ću vam reći upravo na temelju GDPR-a sam nedavno sa gospođom koja ima taj problem i ne može dobit godinama strukturu svog duga, dakle ne može dobit šta je njena glavnica, šta su kamate i kolko čega duguje, joj sugerirala da temeljem i to isto tako na savjet Agencija za zaštitu osobnih podataka da temeljem GDPR-a traži te podatke od Agencije za naplatu potraživanja. Jel mislite da su joj odgovorili? Nisu, nisu joj odgovorili. Dakle 6.g. žena pokušava doći do osnovnog podatka, koliki je moj dug i koja je njegova struktura. I ne dobiva odgovor od jedne od velikih agencija, da ne kažem renomiranih jer renomirane nisu, za naplatu potraživanja. Dakle nakon što se dugovi prodaju već niz godina, a možemo reći u cijelom ovom mandatu tj. dva mandata HDZ-a potpuno deregulirano, nakon što je tržište dugova bujalo i cvjetalo za vrijeme vladavine Andreja Plenkovića tamo 2015., 2016. i 2017. itd., nakon što mi ovdje 3.g. zagovaramo regulaciju Agencija za naplatu potraživanja, ali isto tako i regulaciju prodaje dugova općenito, potrošačkih dugova, znači mi isključivo kada govorimo govorimo o regulaciji potrošačkih dugova, nakon što smo ponudili i mi i SDP i zajedno inicijative na koji način da se ograniči preprodaja potrošačkih dugova koji su inicijalni, kojima je inicijalni vjerovnik primjerice kreditna institucija, nakon što ste vi to sve odbili evo sada se ide sa prijedlogom zakona kojim se idu zaštiti navodno dužnike. No valja reći istinu da se radi o tek minimumu minimuma, o prvom ne koraku nego koračiću prema civiliziranom i reguliranom odnosu prema dužnicima u ovoj zemlji. Radi se zapravo o europskoj direktivi kojom se radi interesa banaka razvija sekundarno tržište dugovanjima i pri tom se onda i regulira, na kraju krajeva to i piše u samoj direktivi. A onda je naša Vlada odlučila da će tu još regulirati agencije na način da moraju biti licencirane, što dosada nisu morale, da dužnici moraju imati mogućnost žaliti se određenom određenom tijelu radi postupanja agencija, ministarstvu i HNB-u, te da ih se ne može beskonačno i stalno zvati i da se ne može zvati rodbinu, susjede i prijatelje, što su sve agencije dosada radile. I još zamislite, sada se napokon mora dužnika obavijestiti da mu je dug prodan i koliki je dug i kolika, kakva mu je struktura, kolka je glavnica, kolika je kamata. Dakle samo da na trenutak osvijestimo ono moment u povijesti u kojem smo, dakle kakvo nam je bilo i još uvijek sada je stanje s prodajom dugova u ovoj zemlji kad je činjenica da dužnik mora moći znati da se njegov dug prodaje, kakav je i koliki taj dug i koja mu je struktura, smatramo pomakom na bolje, 2023.g. to je pomak na bolje, da čovjek zna kome i koliko je dužan. ovo je, to je divan božićni poklon za sve naše građane. No ono ključno, dakle supstanca problema nije niti dirnuta, a radi se o tome da se potrošački krediti, stambeni krediti građana ne bi smjeli po nama uopće prodavati Agencijama za naplatu potraživanja jer one ne podliježu niti jednoj uredbi, niti jednoj direktivi, niti jednom zakonu koji obuhvaća regulaciju kreditnih institucija. Šta hoćemo time reć? Ako je inicijalni vjerovnik bio kreditna institucija, dakle radi se o potrošačkom kreditu ili stambeno potrošačkom kreditu koji je dala banka. Kada banka sklapa ugovor sa građaninom, na taj ugovor ne primjenjuju se samo ugovorne odredbe, primjenjuju se i opća i posebna pravila koja banke same donose, koja moraju biti u skladu sa europskim europskim AKI-jem, također primjenjuje se Zakon o kreditnim institucijama, također primjenjuje se sva, sva ona regulativa koja regulira potrošačka prava, kao i kreditne institucije, ne samo u Hrvatskoj nego u cijeloj Europi. Iz tog razloga smo rekli, kada se prodaju potrošački dugovi koji su inicijalno, dakle inicijalni vjerovnik je kreditna institucija, da se mogu prodavati samo drugoj kreditnoj instituciji da bi razina zaštite potrošačkih prava ostala ista, to je ono što smo tražili. To je odbijeno i to se ovim zakonom naravno neće niti riješiti. Također dakle tražili smo, zajedno sa SDP-om predložili smo da se regulira otplata takvih dugova na način da se u svakoj rati otplaćuje minimalno da 50% rate ide na glavnicu. Zašto smo to tražili, zašto smo tražili da kada dođe do duga koji se ne otplaćuje redovito da ide u poseban sustav gdje 50% svake uplate ide na glavnicu? Zato što smo vidjeli da čak i mala, i mali krediti, 40 tisuća eura, 50. 60., 70., dovode do toga da dug više nije dug nego postaje doživotna renta zbog iznosa kamata, zbog kamatnih stopa i zbog strukture i načina na koji se dug vraća, gdje se prvo plaćaju troškovi, pa kamate, pa tek onda glavnica. Dakle mnogi nikada ne dođu do glavnice i mnogi trgovci dugovima rade na način da im nije ni u cilju da se taj, taj dug otplati nego da imaju rentu kroz otplatu kamata. Ili još gore, da se dug ne može otplatiti, pa da idu na ovrhu na nekretninu jer je mnogima cilj bio upravo dočepati se nekretnine koje su, koje su bile kupljene tim kreditima zbog kojih je dug nastao. Dakle sada imamo situaciju u Hrvatskoj u kojoj banka proda dug građanina i to u prosjeku prema podacima HNB-a za 30% vrijednosti tog duga, dakle svega 30% vrijednosti, a onda ga agencija ide naplatiti višestruko, dakle ne da zaradi 100% na tom poslu nego da zaradi 300% i više na tom poslu. I kako se to zove, kak, kak se to inače točno zove u obveznom pravu kad neko nešto plati 3 i traži 300% više natrag? Mislim nas su to na fakultetu učili da je takav način posuđivanja i davanja novca uz takve povrate da je to lihvarenje i da je to zabranjeno, ali evidentno nije zabranjeno. I zato sam pitala danas ovdje, nije li nam bilo u cilju da se na bilo koji način, bilo kojim instrumentima ipak ograniči ili penalizira to da na dugu, nečijem dugu neko profitira 300, 400 ili 500%, kak vam to nije u cilju? Kak nam nije u cilju takvu vrstu ono čiste ekstrakcije, ekstrakcijske djelatnosti, kak nam to nije u cilju penalizirat? Pa mislim ako ne sa aspekta građanina i zaštite građanina, pa sa aspekta cjelokupne naše ekonomije. Pa kak je nama dobro da imamo 200 i nešto tisuća ljudi koji su dugotrajno blokirani većinski njih 90% zbog dugova do 10 tisuća kuna ne sudjeluju u ekonomskim tokovima nikakvim jer su blokirani godinama, ne isplati im se radit daju otkaze, rade na crno zato da im se ne bi uzimalo to sve to što zarade, pa kako nam se to isplati? Masa ljudi to radi, masa ljudi to radi. Šta ne znate to? To vam je novost da ljudi daju otkaz zbog toga što su blokirani i rade na crno. Dakle, da imamo 200 i nešto tisuća takvih ljudi u kontinuitetu, a da s druge strane imamo 40 milijardi kuna vrijednu industriju naplate potraživanja koje je većinski u stranom vlasništvu, koja većinski izvozi naravno taj kapital van ove zemlje. Znači sebi blokiramo 200 tisuća ljudi i stvaramo profit koji izvoze kapital iz ove zemlje. Evo ja ne znam koja je ekonomska logika iza toga, ali možda mi vi možete objasnit kasnije jer vidim da vi to možda razumijete bolje. Dakle, ono što mi vidimo jest da nema političke volje da se stvarno stane nakraj i kaže agencijama da ne mogu zarađivati toliko na nekakvom ljudskom jadu i na činjenici da neko zbog bolesti, invaliditeta, bilo kakve okolnosti ne može više plaćati svoj dug, da se stane na kraj pripisivanju kamata glavnici što se i to smo vidjeli na svoje oči ljudi na koji je ljudima rastao dug da se to radilo da se kamata pripisivala glavnici i onda lupala nova kamata na to sve skupa i da nema zapravo političke volje da ova zemlja potiče one ekonomske djelatnosti koje zbilja stvaraju dodanu vrijednost i za naše građane i za društvo u cjelini umjesto onih djelatnosti koje su doslovno parazitske djelatnosti. To je ekonomsko parazitiranje koju točno vrijednost stvaraju agencije za naplatu potraživanja i kome, kome stvaraju vrijednost. znate li koliko ljudi radi toga što su vladi na srcu više interesi sekundarnog tzv. sekundarnog tržišta dugovima odnosno interes je agencije za naplatu potraživanja koliko ljudi sada ima veći dug i to po nekoliko puta u odnosu na to kakav je bio kad je inicijalno napravljen i kolko su ti dugovi ljudima porasli tokom 10 godina? Već sam puno puta govorila o tim primjerima ovdje u Saboru pa sad to više neću ponavljati. Tu se ništa nažalost nije promijenilo, neće se promijeniti niti ovim izmjenama i očito neće dokgod je HDZ na vlasti jer za njihovo vrijeme je prodaja procvjetala, sedam godina nisu bili u stanju regulirati ovo pitanje i ovi minimalni pomaci jasno poručuju svima da ih ova država dok je HDZ na vlasti neće štiti od doslovno lihvarenja. Dakle, ponovit ću, imali smo zaista više od mislim šest zakonodavnih inicijativa na ovu temu, nismo bili nerazumni rekli smo samo zaštitite potrošačke dugove jer sa razlog postoji posebno, posebna grana potrošačkog prava i potrošač se zaista štiti sa logikom da je slabija strana u ugovornom odnosu u odnosu na banku, u odnosu na Telekom, u odnosu dakle na nekoga ko ima i jaču ekonomsku i pravnu moć. Tražili smo isto tako da promijenimo način otplate dugovanja kako bi se dug zaista mogao vratiti jer mi stojimo na poziciji da se dug mora vratit, ali ne tako da se na njemu ekstra profitira nego samo da se vrati i da se vrati na način u kojem može opstat i dužnik i vjerovnik jer ni vjerovnik neće imat ništa od toga ako dužnik ne može izdržat tu vrstu pritiska. Dakle, tražili smo isto tako da se uspostave jasni pravni mehanizmi koji će građanima omogućiti naplatu štete u slučaju da ih agencija za naplatu potraživanja veslaju na način na koji su ih veslali do sad. Primjerice, imamo situaciju sa curenjem podataka, agencija za zaštitu osobnih podataka zaista lupi ozbiljne kazne agencijama za naplatu potraživanja, međutim da ironija bude veća taj novac ide istoj onoj vladi koja godinama odbija regulirat te agencije i zaštititi građane od njih.

i nekakve sitne izmjene neće promijeniti ono što je Vlada svojim djelima napravila, a to je da konstantno igra za banke, korporacije, agencije za naplatu potraživanja. Kažu mi da su kolege vas pitale koliko ljudi je u dugovima prema agencijama za naplatu potraživanja i vi taj podatak ne znate. Vi taj podatak ne znate i pazite vi nama pričate ovdje o brizi za potrošače i brizi za hrvatske građane. Te agencije za naplatu potraživanja nitko ne kontrolira, lihvare ljude, zovu im susjede, rodbinu, prijatelje teroriziraju ih, ruše im dobar glas. I pokazalo se kompromitiraju osobne podatke hrvatskih građana. To je moguće samo sa ovakvom vladom. Sjetimo se slučaja Franak. Što je Vlada napravila? Sud EU je oprao ruke od hrvatskih potrošača. Znate li zašto? Zato što je agentica koja je zastupala Vladu RH rekla da su se hrvatsko potrošači obeštetili samom konverzijom što je čista laž i potpisala tu izjavu u ime Vlade. A sud EU na primjer kada govorimo o poljskim potrošačima i istom slučaju Franak je donio odluku u korist poljskih potrošača jer je naravno poljska Vlada stala uz svoje potrošače. Vi konstantno igrate za banke, igrate za korporacije, za telekomunikacije na primjer koje ste u potpunosti predali što je suludo, dakle da nama jedna strana kompanija raspolaže sa infrastrukturom. To je i sigurnosni problem. I ovdje u slučaju ovih agencija za naplatu potraživanja igrate konstantno za njih. Možete detektirati neka dva tipa koja su navodno ekstremisti, koji su se pridružili prosvjedu seljaka, a ne znate koliko je hrvatskih građana u dugovima prema Agencijama za naplatu potraživanja koliki su ti dugovi i kako tim ljudima pomoći. I to je ono što je žalosno i što svakog čovjeka koji osjeća ovu zemlju, ovaj narod mora dakle deprimirati, mora ga rastužiti, ali ga istovremeno i mora potaknuti na akciju. I zato ćemo mi kada preuzmemo odgovornost znati postaviti agencije za naplatu potraživanja na svoje mjesto, znati postaviti banke na svoje mjesto u Hrvatskoj, znati postaviti korporacije na svoje mjesto i to je jedan od najvećih izazova svake Vlade. Mi imamo situaciju da je u nas nas država svemoćna kada govorim o našim poduzetnicima, obrtnicima, pazite sad poljoprivrednicima. Ljudi se neki boje prosvjedovati doći će mi inspekcija neću dobiti poticaje, zezat će me, dakle boje se svemoćne države. A istovremeno ta ista država je nemoćna pred bankama, pred korporacijama, pred tajkunima kao što je Pavao Vujnovac tu je država nemoćna. Tu je SOA nemoćna. Pazite SOA koja prati tamo neka dva lika koja moš mislit što su oni opasnost za ustavni poredak, a ne prati dakle što radi Vujnovac, odnosno prati. SOA je u službi Vujnovca. Ja vjerujem da je SOA u službi ovih agencija za naplatu potraživanja. Vjerojatno imaju i tamo unutar SOA-e agencije za naplatu potraživanja, imaju svoje ljude. Isto kao što u ministarstvu energetike Vujnovac ima državnog tajnika Miletića koji bi ga trebao kontrolirati, a Milatić plasira svoje vino u Konzumu i kako će ga kontrolirati. Tako je na svakom nivou. Pazite ova glavna državna odvjetnica jel' se Puharić zove što je podigla kaznenu prijavu protiv Frane Barbarića. Dakle, ne opravdavam Franu Barbarića ilegalna gradnja, ali koliko takvih slučajeva ilegalne gradnje. Ima ovaj načelnik Rošić iz Baške vode ima ilegalnu, nelegalnu gradnju pa se nije digla kaznena prijava protiv njega. Ta glavna državna odvjetnica došli su materijali na Županijsku skupštinu Splitsko-dalmatinske županije njen muž dobiva koncesiju na neki disko u Makarskoj. I sad će mene netko uvjeriti da ovo nije bilo hajmo Franu riješiti ovom optužnicom dakle za nelegalnu gradnju, ali nek' se ne spominje afera „Plin za cent“ jer ne možemo Frani reći hajde Frane makni se, nego stigla je optužnica. Frane sad te više ne možemo braniti. I to su hrvatske institucije. još Plenković daje izjavu razgovarao sam sa Barbarićem nije mi zamjerio. Pazite premijer govori kao nije mi zamjerio, smijenio sam čovjeka koji ima optužnicu i odluku suda o rušenju nelegalne građevine. Jasno je dakle, jer je Frane zaprijetio da bi mogli skupa kartati u zatvoru. To su hrvatske institucije. I dok ih ne oslobodimo nećemo imati državu koja će biti po mjeri svakog hrvatskog građanina, po mjeri potrošača koji su pritisnuti od ovih agencija za naplatu potraživanja. Dakle, ja ne govorim o tome da se dugovi ne trebaju plaćati, ne možete ne vraćati dugove. Dakle, to ne bi bila niti tržišna ekonomija, niti bi to bilo normalno društvo, niti bi to bilo normalno uređenje. Ali znamo na koji način je dio naših građana upao u financijske probleme i tu država treba naći načina kako im izaći u susret jer građani koji nisu likvidni, građani kojima su blokirani računi naravno da nisu teret samo sebi, svojim obiteljima nego iz toga izlazi čitav niz socijalnih socijalnih problema, obiteljskih problema, društvenih problema koji dodatno i financijski koštaju ovo društvo. I država za to treba, ozbiljna država o tome treba voditi računa i za to naći rješenje. Tako da kada preuzmemo odgovornost za Hrvatsku to će se dogoditi uskoro riješit ćemo i na svoje mjesto postaviti agencije za naplatu potraživanja. Nikad neću zaboraviti ovdje scenu, dakle kraj je zapravo Vlade HDZ-a i Mosta, one prve kad je, ne to je ova druga ovaj kad je Plenković bio premijer, Božo Petrov je bio predsjednik Sabora. I Vrdoljak traži ostavku Petrova, oporba, Vrdoljak je već imao deal sa Plenkovićem i Božo tu predsjeda i mi smo uputili dva zakona. Znali smo da ih moraju izglasati uoči lokalnih izbora. To je otvaranje komunističkih arhiva, prvi zakon koji HDZ nikad ne bi donio jer je on toliko povezan sa UDBA-om i s tim starim strukturama. A drugi zakon je da ovrhe za HRT ne obavljaju odvjetnička društva, nego to je jednostavan postupak, to mogu ovi tamo službenici na HRT-u odrađivati. Dakle, to je špranca i izglasamo taj zakon i time je oštećeno, posebno, evo, Hanžeković, odvjetničko društvo, to su milijuni, milijuni kuna u pitanju godišnje i što se događa, Ustavni sud nakon našeg izlaska iz Vlade ruši taj zakon u korist dakle tih odvjetničkih društava koji dodatno te ljude koji su u problemima, u blokadama ovaj prema, npr. HRT-u, još ih dodatno, još naša, to je naša država. Dakle da HRT uzima novac od hrvatskih građana kroz pretplatu i onda taj njihov novac, s tim njihovim novcem puni džepove odvjetničkih društava, ta odvjetnička društva gule hrvatske građane koji su u problemima jer ne mogu, ne mogu plaćati pretplatu, upali su u nekakva dugovanja, itd. Eto, to je taj začarani krug dakle hrvatskog društva, dužničkog ropstva, ali i odnosa vlasti dakle prema hrvatskim građanima. puni entuzijazma, bili smo puni idealizma, ali nismo bili spremni. Nismo bili spremni za taj fajt i previše frontova, kad otvoriš previše frontova i to jako opasnih, onda završiš kako smo mi završili. Ali, hvala Bogu, ima tu i Božjeg prsta, preživjeli smo, nikad jači nismo bili, kompaktniji, nema više ovih lutanja, da ne znamo kud idemo, koje stavove imamo i sad smo iskusni i spremni da ove frontove, ne baš sve, otvorimo kada preuzmemo vlast i uredimo stvari u Hrvatskoj, a sve ćemo pomalo sređivati. Hvala. raspravu. **Fabijanić, Erik (Nezavisni)** Poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege. Dakle osvrnut ću se samo na ovaj prvi zakon koji je u objedinjenoj raspravi, a to je Zakon o načinu, uvjetima i postupku servisiranja kupoprodaje potraživanja. On je do sada, kao što smo čuli iz prethodnih rasprava, ta djelatnost je do sad u Hrvatskoj bila takva kakva je, skoro bih rekao da je bila nažalost u onim negativnim konotacijama nešto što bi se najlakše moglo nazvati lihvarskom djelatnošću, barem po načinu na kojima, na kojima se pritišću sami stariji vjerovnici. U biti, cilj ovoga zakona je usklađivanje sa europskim propisima, dakle konkretno europskom direktivom koja ima jedan cilj koja sigurno nije u ovom, mislim ona regulira odnose između kreditora i vjerovnika, bez daljnjega, ali ona je jedan korak ka nečemu što će se u EU kad-tad dogoditi, a to je stvaranje jedinstvenog tržišta, dakle na razini EU non performing loans, dakle kreditima koji imaju loše, dakle dakle plasmani koji imaju loše performanse, ne. I to na neki način postaje, odnosno jest jedno sekundarno tržište kredita, a ima i svoju negativnu konotaciju, dakle to sekundarno tržište kreditima je u biti shadow banking, dakle to je bankarstvo u sjeni, koje se također, bi se trebao suzbiti. Da bi se to suzbilo, moramo dakle imati vrlo, vrlo kontrolirane uvjete tko se time može baviti, o čemu i sam zakon govori, ali kao onog trenutka kada mi to čvrsto reguliramo bez daljnjega da i možemo imati, ulazimo u još jedan novi rizik, a to je sama kartelizacija takve djelatnosti i to je, i to su one opasnosti koje vrebaju pred nam u idućem, u ide razdoblju jer taj zakon u svakom slučaju će proći na bilo koji način, sad je pitanje koliko se on da ovaj, poboljšati. Međutim, ima još jedna stvar, a to je da ne vidim da je u ovom zakonu ugrađena jedna stvar, a to je od, koja je izglasana 29.9.'23., a to je uredba .../nerazumljivo/... br. 2083 koja govori o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjeru čl. 16 ove direktive o kojoj, njenoj implementaciji govorimo danas, i koja od Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obrazaca koje kreditne institucije trebaju koristiti za dostavu informacija kupcima o svojim kreditnim izloženostima u knjizi pozicija kojima se ne trguje, odnosno samom portfelju. Evo, toliko od mene, tako da, ovo tu je jedan tehnički financijski ovaj zakon, koji u biti ne spašava nikoga nego toplo se nadam da će konačno regulirati i napraviti malo reda i ovom sekundarnom tržištu prisilnih naplata potraživanja jer to drugačije ne možemo zvati. Evo, zahvaljujem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. I g. Anton Kliman zaključno u ime HDZ-a. Izvolite.

Hvala lijepo g. potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo nakon cjelodnevne rasprave i ovih točaka koji su bili prije ove, imam ovo zakonsko uređenje načina, uvjeta i postupka servisiranja kupoprodaje potraživanja te obaveze nuđenja mjera i olakšavanja otplate kredita. Dakle 3 zakona koja smo objedinili u večerašnjoj raspravi, dakle i to je jednostavno bilo na neki način nužno odraditi i nakon ove EU direktive o NPL-u iz 2021. g. Vlada je ovim prijedlogom zakona, prijedlozima zakona na neki način uokvirila i specifičnosti na tom tržištu, u naplati potraživanja, ali ne samo naplati potraživanja nego i Zakona o potrošačkom kreditiranju i Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju. Ono što najviše, dakle je izazvalo pozornost javnosti je upravo ovo, to su ona potraživanja koje se banke, NPL kredite koje prodaju agencijama za naplatu potraživanja i sigurno da je bilo velika potreba da se oni izreguliraju i kao takvi evo oni su sada dobili jedan zakonski okvir na neki način evo i štiti potrošače, ali i propisuju pravila igre kojih će se morati držati, dakle svi na tom tržištu, a isto tako olakšat će u svakom slučaju i otplatu potraživanja dužnicima prema agencijama, odnosno prema prema onim pravnim osobama koje su otkupili potraživanja od banaka. U tu svrhu, dakle Hrvatska je kroz nacionalno uređenje uredila bolju zaštitu dužnika prije kupoprodaje. Dakle, izmjenama odredba Zakona o potrošačkom kreditiranju i Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju uvela je obveze nuđenja učinkovitih mjera olakšanja naplate, otplate kredita kroz Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju i Zakon o potrošačkom kreditiranju. Dakle, donošenjem ova dva zakonska prijedloga povećat će se razina zaštite potrošača kroz uvođenje obaveza kreditnim institucijama da prije pokretanja ovršnog postupka, ali i prije kupoprodaje potraživanja, te prije aktiviranja instrumenata osiguranja poduzmu razumne i opravdane mjere radi postizanja dogovora u vezi sa naplatom obaveznom iz ugovora o potrošačkom odnosno stambenom potrošačkom kreditu sa potrošačima koji imaju poteškoće u plaćanju. Također kreditne institucije bit će dužne potrošače koji imaju poteškoće u plaćanju pisano informirati o aktivnostima koje namjeravaju poduzeti ili je poduzela u svrhu te predložiti mjere za olakšanje otplate ugovora o potrošačkom, odnosno stambenom potrošačkom kreditu. Dakle, obaveze i dostave obavijesti o namjeri kupoprodaje ugovora, zatim dakle to se mora izvršiti 30 dana prije kupoprodaje ugovora i treba poslati obavijest o ukupnom stanju duga na dan slanja obavijesti kao i strukturu dugovanja prema sljedećim stavkama: glavnicu, kamatu, naknade, drugi troškovi, te informaciju kako se navedeni iznosi mogu platiti uz najavu namjere kupoprodaje prava vjerovnika iz ugovora i navodeći pri tome namjeravani dan prijenosa a koji ne može biti kraći od 30 dana od dana slanja obavijesti. Dakle, sve ono što nismo imali praktički do sada, sada se regulira ovim zakonom. Dakle, pod bolju zaštitu dužnika nakon kupoprodaje utvrđuju se tri načela – načelo ravnopravnosti, načelo poštenog i profesionalnog postupanja i načelo zabrane nepoštene poslovne prakse i neprimjerene komunikacije sa dužnikom i drugima. To smo više puta čuli u ovoj večerašnjoj raspravi. Dakle, obavještavanje dužnika o izvršenoj kupoprodaji to smo već rekli, komunikacija s dužnikom je izregulirana do, recimo to tako do sitnih detalja, obaveza uspostave unutarnjeg rješavanja prigovora, podnošenje prigovora izdanog Hrvatskoj narodnoj banci i Financijskom inspektoratu, uvođenje obvezne licenciranje pružatelja usluga, servisiranje NPL-ova banaka, nadzor nad radom subjekata koji se bave djelatnošću otkupa i servisiranja potraživanja općenito. ovim se paketom zakona za građane napravilo puno. Imajući u vidu sve ovo što smo do sada rekli kroz ovu raspravu, dakle istaknuli klub HDZ-a će podržati ovaj zakon. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Time zaključujem raspravu. Glasat ćemo kada se steknu uvjeti. Sutra u jutro u 9,30 imamo Konačni prijedlog zakona o turizmu. Širite tu vijest i dođite u većem broju sutra. Hvala lijepa. je da kažem samo širite tu vijest vašim kolegama neka dođu sutra, jer je Zakon o turizmu, od toga uglavnom živimo. Hvala.